Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3

109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo. Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2022.g., podnositeljica je HAZU, o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS-a. Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2022.g.“. Molim glasujmo. Glasovalo je 109 zastupnica i zastupnika, 106 za, 3 suzdržana i donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.